Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Preiskovalna komisija ima nalogo razjasniti sume in dejstva, okoliščine, poslovne modele in sklepanje pogodb o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank. Z delom je pričela julija lani in je od tedaj pridobila in pregledala obsežno dokumentacijo ter opravila zaslišanja vrste prič. Zbrani dokazi in pričevanja pa izkazujejo, da so se sumi izkazali za utemeljene. Čeprav preiskava še ni zaključena in bodo morali njen del opraviti in zaključiti tudi drugi pristojni organi, pa komisija že lahko ugotovi obstoj obsežnega in dolgoletnega projekta obvodnega financiranja politične stranke, vzpostavljenega za namen širjenja njene propagande in kanaliziranje pridobljenih javnih in zasebnih sredstev v financiranje aktivnosti politične stranke. Po dosedanjih ugotovitvah je Slovenska demokratska stranka, SDS, vzpostavila vzporedno omrežje medsebojno prepletenih podjetij, medijev ter domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, med katere sodijo tako predstavniki oblasti in funkcionarji stranke kot z njimi tako ali drugače povezane osebe. sistemu sodeluje kopica manjših in zasebnih podjetij, njegov očitni namen pa je financiranje aktivnosti stranke SDS in njene medijske propagande. Viri takega financiranja so tako v javnih sredstvih kot v tujem politično-oblastno povezanem kapitalu, zato potrjujemo tako sume obvodnega financiranja politične stranke kot tudi veliko tveganje podrejanja državnih interesov tujemu kapitalu, tujim oblastem in posameznikom, ki imajo velike finančno-politične interese. Pregled listin in pričevanja izrisujejo poslovni model pridobivanja sredstev, njihovega razreševanja in vračanja v medijski politični aparat SDS. Sume resnih nepravilnosti smo zaznali pri viru in načinu pridobivanja sredstev, ki izvirajo tako iz oškodovanja javnih sredstev kot tujega kapitala, pri načinu porabe sredstev, kjer se pojavljajo plačila fiktivnih storitev, številni gotovinski dvigi in denarni tok, ki vodi v obvodno vzporedno financiranje stranke SDS ter z njo neločljivo povezanega propagandnega aparata, in nenazadnje pri interesih, ki vodijo in napajajo ta dolgoletni obsežni sistem, ki zagotovo pričakuje povračilo svojih vložkov. Kdor bo preučil zbrana gradiva, teh je res precej, in ugotovitve komisije, ki trenutno zaradi varovanja poslovnih skrivnosti in tudi interesov državne varnosti še niso dostopne javnosti, se bo lahko nedvoumno prepričal v pravilnost sklepov komisije in njenih odločitev, da nekatere zbrane dokaze preda drugim pristojnim institucijam in organom. Za javni del te seje lahko izjavimo, da lahko komisija potrdi sume, da se je omrežje SDS napajalo iz svojevrstnih provizij od poslov, ki so jih z državo in občinami pridobila zasebna podjetja. Prav tako lahko potrdimo sume porabe javnih sredstev občin za plačevanje storitev medijskega aparata SDS. Potrdimo lahko primere plačevanja fiktivnih storitev, ki so se prelile v gotovinske dvige in izplačila posameznikom iz kroga SDS. Potrdimo lahko tudi obstoj čezmejne finančne sheme, ki je organizirala kapital sumljivega izvora s čezmejnim nakazili, posojili in gotovinskimi dvigi. tako lahko potrdimo primer sklenitve za veliko državno podjetje škodljive pogodbe, s katero je velik del njenega stroška postal neupravičen prihodek osrednjega medijskega podjetja SDS. Vsi ti sumi, ki jih bodo po naši oceni potrdili tudi drugi pristojni organi, že sami po sebi pomenijo resno kršitev slovenskega pravnega reda, celo če bi odmislili, da se z njimi dolga leta financira vplivna politična stranka. Toda ugotovitve komisije se ne končajo pri tem. Z vidika interesov države so najbolj šokantna dejstva o izvoru dela sredstev. Gre za sredstva, pridobljena iz tujine, kar je v primeru politične stranke že sicer zelo resna kršitev, ki so za povrhu tesno povezana z interesi najvišjih oblasti vsaj ene tuje države. Gre za obsežna sredstva, pridobljena in porabljena v daljšem časovnem obdobju. Njihov obseg je garancija, da niso mogla biti dana brez velikega finančnega ali političnega interesa. Dokazi, ki jih je zbrala komisija, ne kažejo le na sum tako nevarnega konflikta interesov. Izkazujejo, da so bila nekatera dejanja v smeri vračanja uslug že izvedena, slovenski državni interesi pa v določenih primerih že podrejeni tujim oblastnim in kapitalskim interesom v zameno za finančni interes slovenske politične stranke. Naša ustava, pravni red, zakoni in morala postavljajo ta dejanja na zavržno stran. V razpravi bomo izpostavili konkretne primere, ki vsak zase terjajo resen razmislek in takojšnje ukrepanje. Ker jih je očitno več in ker so plod dolgoletnega načrtovanja in izvedbe, to drži še toliko bolj. Gre namreč za dokaze, da je vplivna politična stranka pripravljena za lastno finančno korist žrtvovati celo strateške državne interese. Zato v poslanski skupini izražamo pohvale dosedanjemu delu komisije, njeni predsednici in sklepom, ki jih je predlagala. Preiskovalni komisiji želimo, da ne izgubi zagona, in pričakujemo čimprejšnjo javno objavo celotnega poročila, ki ga bo sprejel Državni zbor. Pričakujemo tudi, da bodo vsi ostali pristojni organi presodili o zakonitosti dokazanih dejanj in v celoti postopali v skladu s slovenskim pravnim redom.

Pred nami je prvo vmesno poročilo državnozborske preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank in ki razkriva domnevno sporno financiranje medijskih podjetij v lasti veljakov in članov SDS. Približno 700-stranski dokument, ki se bere kot politični triler, je sestavljen iz več delov, od katerih je večina opremljena z oznako tajnosti, saj na straneh poročila najdemo bančne izpiske in druge občutljive podatke. A že tisto, kar je javno, pritrjuje domnevi, da je stranka SDS nekakšna krinka za neregistrirano in prikrito podjetje, ki politični vpliv spretno izkorišča za črpanje finančnih sredstev iz državnih podjetij, občin, javne uprave, celo iz sosednje Madžarske, in to prek obvoda, prek nekakšnega vzporednega finančnega sistema oziroma svojevrstnega poslovno-političnega modela financiranja stranke. V delnem poročilu predstavljamo pet zadev. Primere financiranja stranke SDS s strani občin, primer poslanca SDS Zorana Mojškerca in njegovega nekdanjega podjetja Geopolar Zaščite, pogodbo Telekoma z Inštitutom za avtorsko pravico v vrednosti šest milijonov evrov za obdobje petih let, primer davčnega svetovalca Roka Snežiča in njegove povezave s stranko SDS ter primer financiranja stranke SDS z madžarskim kapitalom. Po dosedanjih ugotovitvah komisije omenjeni poslovno-politični model financiranja stranke SDS obsega domiselne načine poslovanja, vse od vratolomnih potez davčnega svetovalca Roka Snežiča in njegove žene Klavdije Snežič pa do aktivnega sodelovanja funkcionarjev stranke SDS na lokalni in državni ravni, posameznikov, ki imajo pri tem predvsem finančni interes, prek strankarske politične naveze pa v obvodni finančni model SDS za nameček vstopa še kapital iz Madžarske. Vse skupaj poteka po omrežju obvodnih računov, vzpostavljenih na različnih ravneh okoli centralnega računa stranke SDS, ki je zato v glavnem neomadeževan, z namenom, da se osnovni račun stranke izogne morebitnim negativnim revizijam. Ta veriga vključuje manjša podjetja, navadne espeje in tudi podjetja v večinski državni lasti, pri čemer pa so medijska podjetja in njihovo financiranje ključni projekt stranke SDS. In v tem razvejanem in kompleksnem omrežju lahko na podlagi dosedanjih ugotovitev utemeljeno sumimo, da potekajo poskusi pranja denarja, poslovnih goljufij, utaje davkov, izsiljevanja in izplačevanja podkupnin. Na podlagi pridobljene dokumentacije tudi sklepamo, da mrežo obvodnega financiranja sestavljajo še mnoga druga podjetja, ne le medijska podjetja v dejanski lasti SDS. V glavnem gre za manjša zasebna podjetja, kot rečeno, večinoma espeje, prek katerih poteka omenjeno vzporedno financiranje stranke SDS. Na koncu te verige dvosmernega in prepletenega denarnega toka poslovanje poteka predvsem v gotovini, s čimer se zakrije pravi namen teh poslovnih odnosov. Naj v ilustracijo povedanega navedem nekaj konkretnih, kričečih in dovolj povednih primerov, ki ponazarjajo ta vzporedni finančni sistem. Poglejmo primer Nove24TV. Kot smo ugotovili v komisiji, je vodstvo državnega Telekoma aprila 2020, ko je vlado prevzel Janez Janša, sklenilo pogodbo z Blažem Rantom in njegovim Inštitutom za avtorsko pravico za obdobje petih let, vrednost pogodbe pa je bila šest milijonov evrov. Kakšne so podrobnosti pogodbe, ni znano, a je večina tega denarja šla za financiranje podjetja Nova24TV, Blaž Rant pa je iz te pogodbe vsak mesec plačeval visok znesek tudi samemu sebi. Telekom naj bi televiziji Nova24TV plačeval nadomestilo za predvajanje dveh programov, ki ju je ponujala v njegovi shemi. Tedanje vodstvo Telekoma naj bi omenjeno pogodbo, kot smo ugotovili v komisiji, sklenilo zaradi kupovanja miru pred novo vlado. Čeprav je imela Nova24TV manjšo gledanost od drugih programov, ki so bili del sklenjenega paketa, je prejemala neprimerljivo več sredstev, skoraj polovico tega, kar je nakazoval Telekom. Po ugotovitvah komisije je Telekomova pravna služba upravo posvarila pred sklenitvijo nesmotrne pogodbe, tudi zato, ker naj bi ta za podjetje pomenila nepotrebno tveganje, saj bi lahko drugi izdajatelji televizijskih programov upravičeno zahtevali enaka sredstva. Uprava je ni poslušala. Zaradi te pogodbe, zaradi financiranja televizije stranke SDS, denarja in podjetja, ki je v večinski državni lasti, smo v preiskovalni komisiji Državnemu zboru predlagali naznanitev suma kaznivih dejanj zlorab položaja zaupanja pri opravljanju gospodarske dejavnosti za dva predsednika uprave Telekoma Slovenije, tako Tomaža Seljaka kot Cvetka Sršena, saj sta po naši oceni s škodljivo pogodbo omogočila neupravičeno pridobitev premoženjske koristi, tako podjetju Inštitut za avtorsko pravico v lasti Blaža Ranta kot tudi s tem podjetjem povezanim sostorilcem Novo24TV. Poglejmo še primer milijonov iz Madžarske v povezavi z Novo24TV. Ugotovitve komisije izhajajo iz dokumentacije, ki jo je v prejšnjem mandatu zbrala podobna komisija, ki jo je sprva vodil Jani Möderndorfer, a je v trenutku, ko jo je v vladi Janeza Janše prevzel nekdanji poslanec stranke SMC Gregor Perič, tako rekoč nehala obstajati. Povedano drugače, poslanec Perič se je potrudil, da javnost ni izvedela, kako je SDS povezana z madžarskim kapitalom. Dejstvo je, da nobeno kosilo ni zastonj. V primeru Madžarske stvari dobivajo še mnogo hujšo dimenzijo, ki se konec koncev dotika tudi državne suverenosti Republike Slovenije in meji na veleizdajo nacionalnih interesov, saj v tem primeru ne gre več zgolj za zasebne interese posameznikov, pa tudi ne zgolj in samo za financiranje politično propagandnih projektov stranke SDS. Madžarski politiki in gospodarska elita te države imajo v Sloveniji svoje interese, ki jih nikoli niso niti skrivali, tudi želje po vrnitvi časov velike Madžarske ne. Konkretno, Madžarska pri nas že obvladuje polovico slovenskega bančnega sistema, vstopa v energetiko, zelo velike apetite ima po prevzemu ključnih turističnih podjetij v Sloveniji, recimo Sava Turizem, ne skriva interesa po lastniškem vstopu na področje logistike in tako naprej. V komisiji se nam je med drugim upravičeno zastavilo vprašanje, kaj je pri povezovanju stranke SDS in Madžarske delala Sova. Zakaj je gledala stran? Zakaj je komisija lani kljub večkratnim ponovljenim in dopolnjenim vprašanjem od Sove prejela zgolj površna in pavšalna pojasnila? To nas vse skupaj lahko še kako skrbi. Če zaključim, parlamentarna preiskovalna komisija preiskuje politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in kot taka ni del pravosodja, nima policijskih pooblastil, ne tehta pravne odgovornosti, so pa njeni izsledki lahko podlaga za delo tožilstva in policije. Dejstvo je, da se nam je ob preiskovanju sproti odprlo še več novih vprašanj, zato bo treba delo zelo intenzivno opravljati naprej. Ne smemo zgolj upati na epilog, epilog mora biti, saj so stvari tako neverjetne, da boste ob prebiranju vmesnega poročila resnično mislili, kot sem povedala uvodoma, da prebirate politični triler. Tem praksam, ki smo jih zaznali, je treba narediti konec. Ob koncu pa zahvala dosedanji predsednici, ki je odlično vodila to komisijo,

Hvala, podpredsednica. Če se ne motim, imamo javni in zaprti del, kar se tega poročila tiče, in jaz moram protestirati, da se na javnem delu operira s podatki Sove. Jaz mislim, da je šla že gospa Šetinc Pašek predaleč, ko je razkrila operativen podatek Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ki je napisan v tajnem poročilu,

zaradi varstva osebnih podatkov, zaradi tajnosti poročil. Želi pa postopkovno tudi kolegica Šetinc Pašek. Mislim pa, da v tem kontekstu še ni bilo problematično. Izvolite. Opozorila bi kolega, da ne gre za razkrivanje nobenih tajnih podatkov in operativnih podatkov Sove. Kolegica in tudi jaz sva navajali to, kar je zapisano v javnem delu, in sicer v ugotovitvah, tako da predlagam, da si še enkrat to preberete. Hvala. Levica): Prosim, da se pojasni kolegu, da zavaja. Nisem navajala nobenega tajnega podatka, vse to se lahko bere v medijih in v odprtem delu poročila.

to tajni podatki, in mislim, da je predsednica obrazložila, od kod izhaja konkreten podatek. Izvolite še postopkovno, kolega Mahnič. ŽANMAHNIČ (PS SDS): Glejte, ni letelo na vas, letelo je na kolegico Šetinc Pašek. Ne vem, koliko poznate delovanje obveščevalnih služb, ampak definitivno, če poveste, da je obveščevalna služba dala podatek oziroma da imajo podatke, kdo je kdaj spal v kakšnem hotelu. Kako pa lahko Sova pridobi te podatke? To so operativni podatki obveščevalno-varnostnih služb. HOT: Tako, še enkrat. Na začetku točke smo rekli, da bomo zelo, zelo pazljivi. Prosim, da se v nadaljevanju tega vsi zavedamo. Če imamo karkoli glede tajnega dela, bomo v tajnosti seveda razpravljali v torek. Mislim pa, da v tem trenutku, tudi predsednica je lepo pojasnila, da je objavljeno v ugotovitvah v javnem delu, ni pa nikjer razkrivala ne oseb ne načina delovanja, tako da mislim, da lahko gremo naprej. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Lenart Žavbi.

ki ste sodelovali pri delu te komisije. Ena velika hvala vsem, ki ste se tako kot vključno jaz soočali s političnimi in manj političnimi pritiski. Ti pritiski so bili po moji osebni oceni nelegitimni in morda celo nelegalni, ampak pustimo to ob strani. Pri tej preiskovalni komisiji gre v resnici v svoji osnovi za fundamentalno cankarjansko vprašanje do odnosa do svoje države, do svojega naroda, do svojega ozemlja. Ljudje, organizacija, skupina, ki je v veliki meri reprezentirana v tem 700-stranskem delu slovenske zgodovine – ker ta dokument bo in gre v slovensko zgodovino kot prelomen – ti ljudje so pokazali ta cankarjanski, hlapčevski odnos do svoje domovine. Preiskovalna komisija Državnega zbora je objavila vmesno poročilo, ki razkriva ne samo problematično, temveč tudi nezakonito obvodno financiranje tako redne dejavnosti kot tudi volilnih kampanj največje opozicijske politične stranke. Na podlagi številnih listinskih dokazov in izkazov prič je bil v parlamentarni preiskavi dokazan obstoj svojevrstnega poslovno-političnega modela financiranja stranke SDS, v katerem aktivno sodelujejo funkcionarji stranke na lokalni in državni ravni, pa tudi posamezniki, ki imajo pri tem predvsem lasten finančni interes, v uvodni finančni model pa vstopata tudi kapital iz Madžarske in Rusije. Iz pridobljenega dokaznega gradiva preiskovalne komisije je moč ugotoviti, da se pri finančnem poslovanju ključnega političnega projekta stranke SDS, torej dveh podjetij, ki izdajata medije, Nova obzorja in NoveTV24.si, uporabljajo slamnata podjetja in tehnika, ki je značilna za pranje denarja, kot je bila v tako imenovani aferi Irangate, ko je Državni zbor preiskoval domnevno pranje denarja v naši največji banki, NLB, in naletel na afero mednarodnih razsežnosti, saj je bila banka uporabljena za izogibanje sankcijam in oviram pri bančnem poslovanju, ki so jih bile deležne glavne iranske banke. Igralci v tej pajkovi mreži so in še poslujejo s pomočjo tehnike pranja denarja, in sicer zato da bi zakrili pravo lastništvo in izvor denarja. Kljub temu je preiskovalna komisija z uporabo metode »slędi denarju«, ki jo je populariziral ameriški film iz leta 1976 Vsi predsednikovi možje, ki je razkrival ozadja afere Watergate, dokazala, da je mogoče politično korupcijo razkriti s preučevanjem denarnih prenosov med glavnimi akterji. Preiskovalna komisija je ugotovila, da so bile v financiranje slednjih medijev vpletene osebe, ki se uporabljajo tudi pri financiranju medijev z madžarskim denarjem v Makedoniji, in sicer Peter Schatz, Agnes Adamik, Arpad Habony, Tibor Györi in Janos Kristof Kosik. Glavna financerja pa sta bili madžarski podjetji Ripost Kft. in Belfry. Podjetje Ripost Kft. je bilo ustanovitelj in edini lastnik podjetja R-POST-R, predhodno ime RIPOST, d. o. o. Podjetje je bilo v dveh delih prodano Petru Schatzu, ki je tako postal edini lastnik podjetja. Lastnik podjetja Ripost Kft., ki je bilo do prenosa na KESMA podjetje Mediaworks Hungary Zrt. končni lastnik celotne lastniške verige podjetja Ripost Kft., pa je bil madžarski tajkun iz najožjega Orbanovega kroga Lörinc Meszaros. KESMA oziroma srednjeevropska fundacija za tisk in medije, nekakšen madžarski državni medijski konglomerat, v katerem je Orban 2018 združil več kot 476 provladnih 476 provladnih medijev. KESMA je z Orbanovim dekretom postala del madžarskega javnega oziroma državnega interesa. Skupna lastnost medijev, združenih v KESMA, je neposredna vladna podpora prek posebnih intervencij madžarske vlade. Fundacija je nastala z brezplačnimi prenosi lastniških deležev iz različnih medijskih skupin, ti mediji pa so deležni precejšnjih proračunskih sredstev, ki jih vlada namenja za oglaševanje. Meszaros je madžarski podjetnik, mednarodni mediji pravzaprav napišejo takole: Meszaros je Orbanov otroški prijatelj, ki je štartal kot vodovodni inštalater, v nekaj letih pa je čudežno postal eden od madžarskih najbogatejših. Sumi se, da je frontman Orbanovih skladov. Če grem naprej: Meszarosevi poslovni interesi so posredno in neposredno povezani z rusko geostrateško politiko. V nadaljevanju naj navedem nekaj najbolj znanih primerov: Rosatom Central Europe Kft., Gazprom, PAX 2. Preiskovalna komisija ugotavlja, da je Lörinc Meszaros lastnik medijev, ki vplivajo na madžarsko politiko, da so poslovne povezave Meszarosa vezane na strateške interese Madžarske znotraj tega konteksta je ključen del sodelovanja med Madžarsko in Rusko federacijo na področju trgovanja z energenti, da je Meszaros prek svoje banke že vplival na francoski politični trg s posojilom Le Penovi, ki je strateški zaveznik Orbana, ter da je to posojilo prišlo, ko s Putinom povezane pravne osebe zaradi blokade niso mogle ponovno financirati Le Penove, da se krog vplivanja sklene v relaciji z bankami, energetskimi podjetji in mediji, pri čemer je v centru zaradi vpliva energetskega trga zavezništvo med Orbanom in Putinom. S tega vidika preiskovalna komisija razume nakazila z družbe Nova obzorja na Media Works posebno po februarju 2022 kot izjemno tvegane transakcije, ki bi zaradi Meszaroseve vloge lahko imele nepredvidljive posledice za nacionalno varnost. Če sem nekoliko piker: očitno tudi ruski denar, ki financira kremeljsko vojno, ne smrdi. V gradivu preiskovalne komisije je moč najti tudi podjetjeNouvelle Media. Tudi Nouvelle Media je bila prenesena na KESMA. Ustanovitelja Nouvelle Media sta bila Arpad Habony in Tibor Györi. Györi je bil sekretar v kabinetu Viktorja Orbana, zadolžen za področje pravosodja, Habony pa solastnik Danube Business Consulting To podjetje pa je solastnik podjetja V4NA Ltd., ki je lastnik tiskovne agencije V4NA, ustanovljene v Londonu na iniciativo madžarske vlade. Arthur J. Finkelstein je bil prek svojega podjetja Arthur J. Finkelstein & Associates Inc., skupaj z že prej omenjenim Habonyjem solastnik Danube Business Consulting. Habony velja za medijskega stratega in svetovalca Viktorja Orbana. Habony pa je povezan še z enim lastnikom Nove24TV, Modern Media Group Zrt. Janos Kristof Kosik je v madžarskem parlamentu sodeloval s poslansko skupino Fidesza, kasneje je delal v kabinetu predsednika vlade Orbana, za vodjo Orbanovega kabineta Antala Rogana. Delal je tudi za podjetje Modern Media Group, ki je eden od solastnikov Nove24TV. Nove24TV. Prihodki, ki jih podjetja iz KESMA pridobivajo, so večinoma vezani na državna sredstva, namenjena za oglaševanje. Podatki, ki jih je pridobila preiskovalna komisija, pa kažejo, da je signifikanten, pomemben delež sredstev iz naslova oglaševanja prejel Ripost iz madžarskega proračuna. Podobno je s sredstvi z Belfryem, ki je v zadnjih letih postal glavni gradbinec javne infrastrukture, financirane z madžarskim državnim proračunom in z evropskimi sredstvi, in je hkrati tudi ključni nakazovalec sredstev na medije V tem primeru se nam postavlja vprašanje, zakaj omenjena madžarska podjetja niso porabila niti evra v drugih slovenskih medijih, ki niso povezani z SDS. Kakšen je bil torej poslovni in marketinški načrt, usmerjen le v strankarske medije brez relevantnega medijskega dosega, saj za sabo nimajo ekonomske logike? Visoka vplačila na račune bi bilo mogoče razumeti tudi kot podporo lastnikov, kadar gre za vplačila neposrednih lastnikov, toda tudi v tem primeru naletimo na težavo, kajti izvor denarja je bil prikrit, izvajal se je s tehniko pranja denarja prek slamnatih podjetij, kot smo navedli v začetku. Vztrajanje zasebnih lastnikov pri financiranju medijskih projektov, ki skozi daljše obdobje ne prinašajo dobička, je z ekonomskega stališča neustrezno in nelogično. Zato gre v primeru delovanja teh lastnikov in medijskih izdajateljev, ki prejemajo netransparentna in na tržni logiki neutemeljena plačila, tako za primer nezakonitega financiranja politične stranke kot tudi za kupovanje tujega vpliva oziroma vpliva tuje države, v tem primeru Madžarske, posredno morda Rusije. Dodatno skrb ob vseh vprašanjih, ki se zastavljajo v povezavi z madžarskim vplivom zaradi financiranja medijskih podjetij iz kroga SDS, pa na podlagi pregleda zbranega dokaznega gradiva vzbuja dejstvo, da se prijateljske in politično-poslovne vezi med predsednikom SDS in predsednikom Fidesza in madžarske vlade kljub načelni javni prozahodni in pro Nato drži prepletajo tudi z madžarsko-ruskimi poslovnofinančnimi povezavami. Slednje ogroža nacionalne interese Slovenije, saj nezakonito financiranje stranke iz tujine vpliva na sprejemanje tako zunanjepolitičnih kot tudi notranjepolitičnih odločitev vlade, ki so jo vodili in tvorili člani stranke SDS. Le-ti so, kar je razvidno iz odločitev prejšnje vlade, na mednarodnem političnem prizorišču, predvsem na ravni Evropskega parlamenta in Sveta EU, večkrat ravnali v skladu z interesi tuje države oziroma interesi predsednika vlade Madžarske Viktorja Orbana. Torej, na podlagi ravnanj, medijskih izjav in javnih nastopov vidnih funkcionarjev stranke, predvsem obeh evropskih poslancev ter predsednika stranke, ki je v tem obdobju zasedal tudi mesto predsednika Vlade, lahko trdimo, da je SDS Slovenijo prodal za prgišče forintov, če uporabimo prispodobo iz špageti vesterna za prgišče dolarjev o dogajanju v mestu na Divjem zahodu, ki ga razdirajo vojna med rivalskima zločinskima tolpama, pohlep, maščevanje in gonja za zakopanim konfederacijskim zlatom. Ob dejstvu, da je od madžarskih financerjev v Slovenijo na račune podjetij Nova obzorja in NovaTV24.si skupaj prišlo 14 milijonov evrov, še dodatnih 3,7 milijona pa se je v tem obdobju iz istih madžarskih virov prek Slovenije pretočilo v Makedonijo, pa se nam postavlja vprašanje, je Slovenija res vredna zgolj 14 milijonov. Saj veste, za prave domoljube domovina nima cene. Ukrajinci na naših vzhodnih mejah jo cenijo v 10 tisoč žrtvah in trpljenju ter pomanjkanju celega naroda, vi pa raje igrate vlogo madžarskega vazala oziroma madžarskega visokega vojaškega častnika. Se še spomnite, da je bil vaš predsednik govorec na konferenci za konservativno politično akcijo CPAC, ki je potekala v Budimpešti? Zvezda konference je bil Viktor Orban v imenu svoje stranke Fidesz, ki je v svojem nagovoru izpostavil nekatere pomembne zaveznike, med njimi tudi Janeza Janšo. Kako ga je že predstavil? »In tu z nami imamo mojega kolega predsednika vlade Janeza Janšo, ki mu preprosto pravimo častnik najvišjega ranga.« Ali se še spominjate izjav Janeza Janše o LMŠ, SD in Levici, ko je trdil, da imajo izdajstvo naroda v genih? Kdo je torej zagrešil narodno izdajstvo, oziroma kot je zapisano v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, kdo je izdal domovino? Za Poslansko skupino Svoboda je ključno spoznanje tega vmesnega poročila, da so v SDS lastno državo pripravljeni prodati za prgišče ali celo ogroziti nacionalne interese zaradi interesov drugih držav ali njihovih avtoritarnih oblastnikov. Slovenija, članica EU in Nata, je, ko je bil zadnjič predsednik vlade Janša, za ceno 14 milijonov evrov oziroma forintov in ruskih rubljev dve poletji plesala, kot sta si želela Orban in Janša. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Žan Mahnič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi! Najprej naj še enkrat protestiram, da se na javni seji izdajajo tajni podatki. Šel sem še enkrat skozi ugotovitve preiskovalne komisije in samo v 30. točki našel omembo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, piše pa takole: »Zato se nam postavlja vprašanje, zakaj tega ni zaznala SOVA? Preiskovalna komisija je, kljub večkratnim ponovljenim in dopolnjenim vprašanjem Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, od SOVE prejela površna in pavšalna pojasnila, zato Preiskovalna komisija utemeljeno sklepa, da ali agencija v zvezi z madžarskimi državljani in podjetji v madžarski lasti, ki v Sloveniji financirajo podjetja v lasti politične stranke, ni opravila svojega dela oziroma da svojega dela spremljanja in analiziranja omenjenih madžarskih poslov poslovnih subjektov ne opravlja v interesu Slovenije. V Preiskovalni komisiji zato sklepamo, da je bilo to zaradi prejšnjih političnih navodil, da teh madžarskih poslovnih subjektov ni potrebno spremljati.« Da nekdo pri tem pove, da je Sova dala podatke, kdo od Madžarov se je gibal po Sloveniji in v katerem hotelu je spal – kolegice in kolegi, gre za izdajo tajnih podatkov in za izdajo operativnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Vi ste dejansko izdali to, kar Sova počne, in kakšen način operativnega spremljanja ima, kar je izredno zaskrbljujoče in postavlja pod vprašaj nadaljnje delovanje in aktivnosti Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ampak s tem naj se ukvarjajo drugi, ki so za to pristojni. 33. člen Ustave Republike Slovenije govori o pravici do zasebne lastnine. Pravica do zasebne lastnine je tudi pravica poslancev Državnega zbora, da kupijo ali prodajo delnice. Vemo pa, kakšne so pri tem omejitve. Ta preiskovalna komisija je že tretja preiskovalna komisija, ki se v bistvu ukvarja s tem, kako preprečiti pravico do zasebne lastnine, kako preprečiti prosto in svobodno gospodarsko pobudo za določen del državljanov Republike Slovenije, za tiste, ki so bodisi poslanci bodisi povezani s Slovensko demokratsko stranko. Potrebno je tudi omeniti, da poteka postopek na policiji, da tožilstvo usmerja Nacionalni preiskovalni urad in da so o tem že poročali mediji. Poteka pa preiskava zaradi zlorabe položaja in vsega, kar se dogaja proti Mojci Šetinc Pašek, ravno zaradi vse dokumentacije in vsega, kar ta preiskovalna komisija počne. V tej preiskovalni komisiji ne gre za nič drugega kot za lov na čarovnice. In ko govorite o tem, kako recimo, če smo že bili pri Sovi, je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija opravila svoje delo nezadostno, je potrebno pogledati, pod katerimi vladami in pod katerimi direktorji naj bi Sova spremljala posel Nove24TV. Podjetje se je začelo ustanavljati leta 2015, ko se je začelo zbirati kapital za delnice. Potem je vstopala tudi madžarska oziroma madžarska podjetja in vse tisto, kar naštevate in kar govorite. Oprostite, kolegice in kolegi, ampak od 2014 do 2018 Slovenska demokratska stranka ni imenovala direktorja Sove. Direktor Sove je takrat bil

treh ali dveh tednih odstopil, ker ni izpolnjeval pogojev, potem pa je gospod Cerar imenoval gospoda Zorana Klemenčiča. Ko je prišla Šarčeva vlada, so gospoda Klemenčiča zamenjali in so na to mesto direktorja Sove imenovali gospoda Rajka Kozmelja, ki je potem bil direktor do maja leta 2020, ko je vlada Janeza Janše na mesto direktorja Sove imenovala Janeza Stuška. vi govorite, kako Sova ni opravila svojega dela, vi pljujete v lastno skledo. Pljujete v skledo levih vlad, ki so imenovale svoje direktorje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ki bi morali to delo opraviti. Vse, kar je takrat Slovenska demokratska stranka imela zraven v povezavi s Sovo, je bilo to, da je imela en mandat tri, drugi mandat pa mislim, da prav tako tri ali štiri mesta v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Ta komisija pa vpliva na to, kako bo Sova spremljala Madžare, za katere si vi želite, da jih spremlja, nima. Sova samo poroča komisiji, kaj počne. Komisija sicer lahko izrazi svoje stališče, svoje prepričanje, svoje želje, na direktorjih Obveščevalno-varnostne agencije pa je dejansko, kako bodo program izvajali in kaj bodo tudi operativno počeli. Tako da Slovenske demokratske stranke v povezavi s Sovo v obdobju, ki ste ga preiskovali in za katero želite v tem poročilu povedati, da smo mi vplivali, ne boste našli in je tudi ni. Vse, kar je bilo v tem parlamentu že znanega, in tudi veliko povedanega, so preiskali takšni in drugačni organi. preiskovalne komisije, ki so jih vodili poslanci levih strank, in kljub vsem tem ugotovitvam in kljub temu da so se tudi organi s tem ukvarjali, vi stalno ponavljate eno in isto. Zanimivo je, kako – jaz ga sicer ne bom razkril, ker bom upošteval to, da je tajno poročilo res tajno, ampak če je gospa Šetinc

Jelene Sladojević in ostalih bosanskih državljanov. Gre za osebo, ki je zelo zelo povezana z aktualnim predsednikom Vlade dr. Robertom Golobom. Ampak o tem bomo govorili potem v torek na tajnem delu, ker to pač ni za javni del. Ne vem, zakaj je težava, če smo poslanke in poslanci takrat zbirali denar za to, da se ustanovi nova medijska hiša. Mislim, da je bilo to povedano takrat na sestanku oziroma kongresu, srečanju kluba seniork in seniorjev, ko je predsednik naše stranke napovedal, da potrebujemo novo medijsko hišo. Zakaj smo potrebovali novo medijsko hišo oziroma zakaj potrebujemo medijsko hišo? Jaz mislim, da je ta preiskovalna komisija najboljši možen pokazatelj. Do sedaj jo je vodila vidna novinarka RTV Slovenija, od zdaj naprej jo bo vodila vidna novinarka Pop TV. Obe bivši novinarki, obe direktno iz medijev v politiko. Če pogledate levo politično stran, boste našli novinarje, ki so pokrivali politiko na naših paradnih, največjih televizijah. Če boste pogledali na desno stran, ne boste našli nobenega novinarja, nikogar, ki bi direktno s televizije Pop TV, RTV ali kakšnega večjega medija preletel v naše poslanske klopi, bil še včeraj neodvisni novinar, danes, naslednji dan pa že poslanec. Pri vas se to dogaja. In to je enostavno odgovor, zakaj je bilo potrebno ustanoviti nov medij in zakaj smo pri tem sodelovali in temu projektu tudi priskočili na pomoč: zaradi tega ker je slovenska medijska krajina izkrivljena, zaradi tega ker je slovenska medijska krajina izrazito naklonjena levi politični sceni. Nenazadnje smo to videli tudi danes zjutraj, ko je spletna stran 24ur.com objavila novico, da se kriminal v Sloveniji povečuje, ampak da je pa še vedno pod desetletnim povprečjem. Ko bo še malo narasel in bo nad desetletnim povprečjem, bodo verjetno objavili, ampak je še vedno pod dvajsetletnim povprečjem. Skratka, vse za obrambo leve politične opcije, ki je v aktualnem času na oblasti. Vse, kar piše v tem poročilu, vsa ta natolcevanja nimajo nobene zveze s Slovensko demokratsko stranko. To, da vi preiskujete zasebne osebe, to, da vi preiskujete osebe, ki s Slovensko demokratsko stranko nimajo nič, je zloraba tudi samega namena te preiskovalne komisije. In zloraba same te preiskovalne komisije je tudi dejstvo, da so tako mene kot gospod Magyarja, ki je bil takrat namestnik člana, določili za priče samo zato, da naju seveda izločijo iz tega procesa, kakor tudi nekatere druge poslanke in poslance Slovenske demokratske stranke, za katere si ne želite, da bi bili člani te preiskovalne komisije, da bi lahko kaj pokomentirali in tudi kaj vprašali. Naj izrazim tudi začudenje, da če bi res želeli iskreno preiskovati, kaj se v Sloveniji dogaja, če menite, da poteka obvodno financiranje, potem bi tudi sprejeli naše predloge za širitev te preiskovalne komisije. Takrat smo predlagali, da se preišče tudi vse sumljive transakcije in posle oseb, povezanih z Gibanjem Svoboda. pravi, okrog 200 tisoč evrov nakazil Vesni Vuković in podjetju, ki ga je takrat imela, s strani GEN-I, s strani Gorenja, s strani podjetja gospoda Boštjančiča. GEN-I – Robert Golob, Gorenje – Žiga Debeljak, in pa Klemen Boštjančič, skratka, krog, ki je okrog Gibanja Svoboda, krog, ki se je financiral okrog Gibanja Svoboda. Mislim, da ste zadnji, ki lahko govorite o tem, o nekih insinuacijah, kako so si določene osebe, ki s Slovensko demokratsko stranko nimajo nič, med seboj nakazovale denar. Pri vas pa imamo dokaz. Osebe, ki so si med seboj nakazovale denar, so danes nosilci visokih političnih funkcij, tako znotraj Republike Slovenije, Vlade kot seveda tudi znotraj same stranke Gibanje Svoboda. In kljub temu da ste gospe Šetinc Pašek čestitali za odlično opravljeno delo, mi je žal, kolegica, delo očitno ni bilo tako odlično opravljeno, ker vidimo, da dva, tri tedne nazaj nobene hvaležnosti s strani vašega bivšega šefa za to ni bilo izražene. Očitno res revolucija žre lastne otroke. Jaz si si ne zatiskam oči, da bo delovanje preiskovalne komisije v prihodnosti potekalo kakorkoli drugače, še naprej se bo gradilo neke teze, neke hipoteze. Tukaj notri, v teh stališčih ni nobene trdilne oblike, ni nobenega trdilnega stavka, ki bi dokazoval to, da se Slovenska demokratska stranka financira nezakonito, govorite pa o enih osebah, ki niso niti člani Slovenske demokratske stranke niti nimajo nič s Slovensko demokratsko stranko. Napihovalo se je takrat tisto posojilo Dijane Đuđić, tisto posojilo je bilo vzeto na način, da se je šlo k notarju, in potem ko se je ugotovilo, da ni bilo v skladu z zakonom, so bila vsa sredstva takratni posojilodajalki tudi vrnjena. In to je bilo vse, kar je Slovenska demokratska stranka takrat v zvezi s tem imela. imela. Če gremo na ta način, da se preiskuje vsakega in transakcije vsakega posameznika, ki bo nekaj rekel, da je povezan z nekom, da je od nekoga prijatelj, potem se lahko ta parlament ukvarja samo še s tem. Ampak ta parlament se s to preiskovalno komisijo ukvarja samo z opozicijo oziroma s Slovensko demokratsko stranko. Tega ne boste videli nikjer drugje. In ko govorite o Madžarski – ja,

ne vem, ali je to gospod Orban od vas pobral ali boste vi kasneje od njega pobrali, ampak prakse, ki jih vi obsojate in proti katerim se borite, izvajate sami. Prakse, proti katerim se borite, izvajate sami. Ne razumem, kako lahko Rusko federacijo in povezave z Rusijo očita Slovenski demokratski stranki stranka, ki ima v svojih vrstah poslance, ki so glasovali proti resoluciji o obsodbi genocida oziroma holodomora v Ukrajini. celoten parlament je obsodil holodomor nekaj mesecev nazaj, v Gibanju Svoboda pa ste imeli poslance, ki so bili v dvorani, pa so se vzdržali ali pa so celo glasovali proti obsodbi holodomora. Povezave z Rusijo, kolegice in kolegi, je potrebno iskati nekje drugje. Da iščete povezavo z Rusijo v stranki, katere predsednik je bil predsednik vlade v času napada Rusije na Ukrajino, ki je bil po treh tednih, mislim, da dveh, napada Rusije na Ukrajino med prvimi tremi premierji, ki so obiskali Kijev, ki je pozival zvezo Nato, da zapre nebo nad Ukrajino in s tem Ukrajini pomaga, je dokaz, da želite zamegljevati dejstva, in je dokaz, da imate vse to, česar obtožujete nas, v svojih vrstah. Tako da zavračamo te ugotovitve preiskovalne komisije, zavrnili smo jih že velikokrat, še velikokrat jih bo verjetno treba. V vseh teh letih, ko se različne preiskovalne komisije ukvarjajo s tem, niste dokazali nič novega, nič oprijemljivega in tudi nič ne boste, ker ni nič dokazati. Verjetno boste, sedaj ko imate pod kontrolo policijo, malo pohiteli, ampak

Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Korupcija je težava, ki se žal pojavlja v vseh državah, ne glede na stopnjo razvoja. Pojavlja se tako v manj razvitih državah kot tudi v bolj razvitih državah zahoda, ki imajo že vzpostavljene regulatorne in zakonodajne sisteme za njen pregon. Kljub temu da imamo tudi v naši državi vse inštrumente za pregon korupcije, pa se zdi, da se korupcija še vedno preganja premalo učinkovito in prepočasi. Imamo organe pregona, ki imajo v skladu z Zakonom o kazenskem postopku in z drugimi zakoni ustrezna orodja, da jim omogočajo ter jim celo nalagajo pregon teh kaznivih dejanj. Za pregon korupcije so torej v prvi vrsti zadolženi organi pregona, torej policija, tožilstvo in na koncu sodstvo. Sodstvo, ki odloča, kdo je kriv in kdo ne. To so edini učinkoviti in zanesljivi načini, s katerimi se preganja in ugotavlja ta kazniva dejanja, vendar pa je delo naših organov včasih res neučinkovito. Slovenija je v lanskem letu na indeksu zaznave korupcije ponovno nazadovala in dosegla zgodovinsko dno, ugotavljajo v nevladni mednarodni organizaciji. Lani je država nazadovala za eno točko in se s 56 točkami uvrstila na enako mesto kot Italija, Gruzija in Češka. Rekordno nizka ocena Slovenije po oceni Komisije za preprečevanje korupcije kaže na to, da je čas za spremembe in da je treba preiti od besed k dejanjem. Gospodarski minister Matjaž Han pa je dejal, da se mora slovenska politika zamisliti in narediti vse, da bomo na teh lestvicah višje. Korupcija namreč nima politične barve in zato ne sme imeti nobene barve tudi pregon. Organi pregona imajo namreč po zakonu pravico in dolžnost preganjati korupcijo. Če tega ne storijo, so tudi sami odgovorni, da korupcija cveti. Preganjajo jo lahko le organi pregona in sojenja, ki so za to pristojni, zadolženi in plačani. Na tem področju bomo uspešni šele, ko bodo ti organi svoje delo opravili bolje, hitreje in učinkoviteje. V Novi Sloveniji se zavzemamo, da se razjasnijo vsi sumi o morebitni politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor 2022, s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Nujno je, da vsi dosledno izvajamo svoje pristojnosti in skupaj sodelujemo, da trend zaznavanja korupcije obrnemo navzgor. Zato bomo podprli amandma, ki so ga vložili v Poslanski skupini SDS, ter sklepe iz vmesnega poročila. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o vmesnem poročilu, bistvenih ugotovitvah ter o predlogu sklepa.

Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Tudi jaz bi se rada zahvalila vsem članom preiskovalne komisije za poglobljeno delo pri vmesnem poročilu, v katerem je komisija ugotovila, da se stranka SDS financira po omrežju obvodnih računov, kjer sodelujejo tudi najvišji funkcionarji stranke SDS. Zdaj ne vem, ali naj to imenujem pajkova mreža, naj imenujem to hobotnica, konec koncev je vseeno, dejstvo je, da se stranka SDS na tak način želi izogniti vsem nadzornim institucijam, s financiranjem, ki je prepovedano oziroma nezakonito. Pri branju ugotovitev preiskovalne komisije so mi šli lasje pokonci. Področij v poročilu je sicer več, sama pa se bom malo bolj osredotočila na Telekom, ki ga vidim kot eno izmed molznih krav stranke SDS, saj je s sklenitvijo pogodbe o določitvi višine nadomestila za razširjanje televizijskih programov tako imenovanega paketa MSTV, v katerem je prednjačila gospodarska družba oziroma televizijski program z istim imenom Nova24TV, ki je tudi v delni lasti nekaterih članov stranke SDS, prišlo do finančnega oškodovanja Telekoma. Telekom je podjetje v večinski državni lasti, kar pomeni, da mora Telekom skrbeti in upravljati z denarjem kot dober gospodar tudi v imenu nas državljanov in državljank kot posrednih lastnikov, torej v mojem, tvojem, v imenu gledalcev in tudi volivcev stranke SDS. In če pride zaradi sklenitve škodljive pogodbe do oškodovanja državnega premoženja, s katerim v tem primeru, o katerem govorimo, upravlja Telekom Slovenija, pomeni, da je bil ta denar posredno odtujen meni, tebi, gledalcem ter tudi volivcem stranke SDS. Gledalce in volivce pa omenjam zato, ker je Telekom zaradi sklenitve škodljive pogodbe za obdobje petih let v višini 6 milijonov moral svojim gledalcem oziroma naročnikom zaradi nastanka novih stroškov za ogled televizije dvigniti naročnino. Glede na število naročnikov, ki jih je takrat imel Telekom, seveda ob predpostavki, da bi se pogodba izvršila v celoti, kar se na srečo ni, bi to pomenilo, da bi moral tudi vsak gledalec za ogled programov SDS televizije Nova24 plačati na koncu 7 evrov iz svojega žepa. Za kaj torej gre? Danes bom tukaj govorila o škodljivi pogodbi, o hitrostih pogajanja, nadomestilu v pogodbi in seveda o denarju, o denarju, o denarju, dosti denarja. Torej, Blaž Rant, lastnik zasebnega zavoda z imenom Inštitut za avtorsko pravico Zavod za svetovanje in posredništvo ali krajše IZAP, je za oblikovanje paketa MSTV, v katerega so bile poleg Nove24 vštete še štiri druge manjše televizije, kasneje tri, prodal Telekomu kot neke vrste produkt oziroma svoj lasten izum ali know-how, če želite, z namenom, da bi se predvsem Novi24TV zagotovil nov vir prihodkov za njeno delovanje. To bi izgledalo tako, da če želi Telekom imeti v svoji programski shemi omenjene štiri televizije iz paketa, mora pač plačati, veliko plačati. A o tem malo kasneje. tej zgodbi je potrebno omeniti tudi nekatere akterje, ki so aktivno pripomogli, da bi ta petletna pogodba za 6 milijonov denarja skoraj v celoti šla v roke Nove24TV, če seveda tega ne bi preprečila nova uprava. To so gospod Tomaž Seljak, predsednik uprave Telekoma pred nastopom Janševe vlade; Cvetko Sršen, predsednik uprave Telekoma, ki ga je nastavila Janševa vlada, in vidni član SDS; prej omenjeni Blaž Rant ter seveda direktor Nove24TV Boris Tomašič – le kdo nam laže? – in z njim povezani akterji iz stranke SDS. Vsak od naštetih je imel svoj interes, da se takšna pogodba sklene, pa naj je šlo za varovanje oziroma ohranjanje lastnega položaja, lastne finančne koristi ali seveda finančne koristi za stranko SDS. Ključno je, Telekom pred nastopom Janševe vlade za predvajanje televizije SDS nadomestila ni plačeval Novi24TV, celo zavračal je sklenitev pogodbe. Strokovne službe Telekoma so tudi pridobile pravno mnenje o tem Rantovem paketu, iz katerega je izhajalo, da je pravno nedopusten in za Telekom škodljiv, saj so izdajatelji teh televizijskih programov, tega paketa, ki ga je Blaž Rant zastopal, že imeli sklenjene pogodbe s Telekomom, Telemachom in tudi drugimi operaterji, vendar za predvajanje pri njih niso prejemali nobenega nadomestila. Nasprotno, določeni so celo plačevali operaterjem, da so jih vzeli v svojo programsko shemo. Takoj po nastopu Janševe vlade pa so se, kot kaže, zadeve spremenile, zavel je nov veter in takratni predsednik uprave Tomaž Seljak se je temu vetru uklonil. vprašanjem pogodbenih pogojev za Novo24TV se je začel osebno ukvarjati, čeprav je sklenitev tovrstnih pogodb v domeni nekih strokovnih služb Telekoma, in to ta istih služb, ki so do takrat ponudbe Blaža Ranta zavračale. Vrsto let je bila na Telekomu običajna praksa, da pogodbo s temi različnimi televizijskimi hišami podpišejo po nekih daljših pogajanjih. Kot primer lahko navedemo, da pač za različne, ne vem, televizije, ki imajo neke športne programe ali neke druge zadeve, lahko pogajanja trajajo, ne vem, od šest mesecev pa tudi do enega leta. Seveda v primeru Telekoma ni bilo tako. Tukaj je gospod Rant poslal uradni dopis za sodelovanje s Telekomom 24. marca 2020 in 3. aprila je bila pogodba že pripravljena, kar znese devet dni, za znesek 6 milijonov. 14. 4. so jo potrdili tudi na seji uprave, pogodba pa je začela veljati 1. 4., torej za nazaj. Če torej izračunamo, so porabili za pripravo do veljavnosti pogodbe točno šest dni, čeprav sem šla gledat, da sta bili vmes še ena sobota in nedelja. Prav tako je bila cena vnaprej določena, sploh ni bila stvar pogajanj, torej pogajanja kot takšna sploh niso obstajala. Gre za nekakšen rekorden dosežek v poslovnem svetu, pa ne zgolj zaradi časovne dimenzije, temveč tudi zato, ker je bila tudi pogodba sklenjena v korist ponudnika, in ne naročnika. sedaj o nadomestilu. Tukaj govorimo o denarju, ki ga distributerji, kot so Telemach, Telekom, A1, T-2 in tako dalje, plačujejo tem izdajateljem televizijskih programov, kot so na primer POP TV in druge medijske hiše.

so recimo kakšni svetovni športni dogodki in tako dalje. Na podlagi tega se potem tudi distributer, v našem primeru Telekom, pač odloči, kakšna bo ta višina tega nadomestila, ali ga bo seveda plačeval, lahko da se bo odločil celo, da ga sploh ne bo plačeval. Torej, to je vse odvisno od deleža gledanosti. to primerjavo sem si naredila, ta kaže POP TV pa recimo Novo24 ob podpisu pogodb, kakšna je bila gledanost, da malo dobimo občutek, kakšni so bili zneski. Ob podpisu pogodbe je bila povprečna gledanost samo Nove24 nižja od enega odstotka, okrog 0,41, ampak v tem paketu s temi štirimi televizijami so imeli nekaj čez 2, 2,3 %, meja pa je bila seveda 2 %, da so lahko pogodbo sploh sklenili.

še na dolgo govorila tudi o spremembah programskih mest v programski shemi, kjer sta bila eno obdobje potem Pop TV in Kanal A kot ena izmed najbolj gledanih programov pomaknjena za Novo24 in celo Novo24 2. Kar se je pa na srečo spremenilo pod novo upravo Telekoma, kjer se je ponovno vzpostavila neka korektnost glede na gledanost. In kot sem nekje zasledila medijski zapis, citiram, »je Nova24TV 2 našla svoje pravo televizijsko okolje na 699. mestu, nekje med pornografijo in posnetki akvarija«. Konec citata. Lahko bi tudi na dolgo govorila o aneksih k tej pogodbi, ki so podaljševali škodljivo vsebino pogodbe. Čeprav gospod Rant ni izpolnjeval zahtevanih klavzul, se uprava Telekoma ni odzvala oziroma je varovalke iz pogodbe spregledala ali pa sklepala nove anekse, s katerimi se je obšlo te omenjene varovalke. V škodo Telekoma, seveda.

višine nadomestila, ker naj bi prišlo do računske napake. Sprašujem se, ali v Telekomu strokovne službe res ne znajo računati. Lahko bi tudi na dolgo govorila o gospodu Rantu, ki si je za svoj produkt oziroma know-how in posredovanje izplačeval približno 10 % od približno 100 tisoč evrov mesečnega nadomestila, čeprav mislim, da si je za genialno idejo molzenja zaslužil vsaj 20 % provizije, pa očitno stranka SDS do njega ni bila tako širokogrudna. Dejstvo pa je, da sem zopet malo resna, da bi na koncu, če bi bila pogodba izvršena v celoti, gospod Rant za svoj know-how zaslužil krepko prek pol milijona evrov. Lahko bi tudi na dolgo govorila o političnem imenovanju uprave, ki je privedla do tega, da se molze denar iz državnega podjetja v prid političnih strank, ki ji je očitno primarno, da pač poskrbi zase, svoje funkcionarje, in pa ne toliko za ljudi, ki se jim rado govori tukaj pred televizijo. Lahko bi še govorila, pa ne bom, ker je tega enostavno preveč, ker je sprevrženo, kako spretno molzete v stranki SDS državno premoženje, katerega posredni lastniki smo vsi. Sem pa danes pogledala. Glede na to odjavo mojih kolegov iz SDS, skoraj vseh, od razprave mi pride na pamet samo en pregovor: kdor molči, devetim odgovori. Hvala lepa.

Navedbe vmesnega poročila, ki smo jih danes slišali tukaj, očitki, indici, domneve so zaskrbljujoči. Verjamem, da pri tem ne gre za neka natolcevanja, kajti očitki imajo temelj v obširnem dokaznem gradivu in materialu, ki se hrani v arhivu preiskovalne komisije in si ga lahko tudi pogledate.

Tako ti izsledki, ki smo jih danes slišali, obelodanjajo tudi po mojem mnenju sporna in nezakonita ravnanja glede financiranja ene politične stranke, in poslovanja, o katerih smo slišali, v gotovini, transakcije, in vse drugo danes slišano kaže na ugodno financiranje politične stranke SDS. Pet primerov, ki jih je nanizala predsednica preiskovalne komisije, torej financiranje Novih obzorij, Telekom, Dijana Đuđić, Geopolar in tako naprej, dejansko kaže na razlog za sum, bom rekel, da je kar precej stvari tukaj šlo narobe in da je to pravzaprav tudi podlaga za to, da se o vsem tem obvesti organe pregona. Verjamem tudi, da bodo ti organi pregona potem na podlagi teh razlogov za sum prevzeli iniciativo in naredili vse, kar je potrebno, da se stvari dokončno razčistijo, dokažejo, ovržejo, morda. In seveda, to mora biti tudi v interesu vseh nas ne glede na politično pripadnost. Zadnjič smo govorili tukaj o korupciji in o teh zadevah, že zadnjič sem omenil, pa danes še enkrat, da pri korupciji pravzaprav ne sme biti »naši, vaši«, ampak bi morali biti vsi na tisti strani, ki podpira vse aktivnosti, da se korupcija obelodani, če obstaja, da se jo preprečuje in seveda da se tudi kaznuje. In tukaj potem ni tistega: naši, vaši, levi, desni, ne vem, kakšni. Moram reči, da je preiskovalna komisija pod vodstvom Mojce Šetinc Pašek opravila veliko delo, in na tem mestu resnično zahvala predsednici sami, namestniku in vsem ostalim, ki so člani te komisije. rekel, nekdanji operativec lahko vprašam, ali je pametno menjati sredi preiskave vodjo preiskave, ki je seznanjen z vsemi stvarmi tako ali drugače, gotovo pa je bilo opravljeno veliko delo in še enkrat zahvala predsednici. Hkrati seveda tudi pričakujem, da bo preiskovalna komisija še nadalje delala dobro, kljub temu da bo prišlo do zamenjave v vodenju, da resnično enkrat, bom rekel, za spremembo preiskovalna komisija tudi postane učinkovita in pripravi vse temelje za preiskovalne organe. Nenazadnje tukaj seveda ugotavljamo politično odgovornost, druga faza pa je kazenska odgovornost, ki se potem ugotavlja na neki drugi instanci. Seveda pa je lahko to dobra podlaga potem tudi za organe pregona. Želim si, da pravzaprav poskušamo narediti in naredimo vse, da ugotovimo vse nečednosti, ki se dogajajo, ne glede, kot sem že rekel, na politično pripadnost, in da končno enkrat učinkovito postavimo stvari na svoja mesta. Toliko zaenkrat, gotovo pa se bom še oglasil na zaprtem delu seje, kjer se bomo konkretno pogovarjali in bomo tudi razpravljali o

Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice, kolegi! Še enkrat bom kratek, kar je bistvo našega stališča, ki je seveda tudi večinsko mojih misli, ker sem sodeloval aktivno pri tej komisiji, želel bi pa nekaj stvari kljub temu povedati. Mi smo se na začetku dela te preiskovalne komisije dogovorili dve zadevi. Prva je, da delo naše preiskovalne komisije preiskovalne komisije ni lov na čarovnice, kar mislim, da je omenil tudi kolega Mahnič. Drugo, kar je bila tudi moja posebna zahteva – da ne želim, da bo moje delo v tej komisiji jalovo, da bomo štiri leta nekaj delali, dela ne dokončali. To je pa sledilo temu dogovoru, da ko pridemo v zadostni meri do dokumentacije in suma kaznivih dejanj, jih predamo za to usposobljenim inštitucijam v tej državi. In mi ne presojamo o nobenih kaznivih dejanjih, mi lahko na podlagi listinske dokumentacije, ki smo jo pregledali, ki je pa res ogromna,

korist. Tako mislim, da smo tu delovali, nobenih obsojanj ni bilo, mislim, da je več kot korektno poročilo v tistem. Zanimiv bo tudi ta zaprti del, ker bo predvsem v zaprtem delu tisti del, trditve pa kar nas najbolj vse skrbi, to se pravi povezava politike pa interesov in države, tam bo zanimivo, tako da pridite pa prisostvujte temu delu seje. Drugače pa moram reči, da me veseli, da je to naše delo spremljalo kar nekaj ljudi na teh javnih odprtih sejah. In tisto, česar sem še posebej vesel, je, da imamo ljudi, ki so odzivni. Ker so slišali številne laži, ki so jih izrekli posamezniki na tem zaslišanju, in kar nekaj se jih je odzvalo danes in smo jih tudi kot skrite priče zaslišali. Zakaj bi se že človek izpostavil, v končni fazi, sam sebe? Prav je, premalo je takih,

Številni župani se tudi niso odzvali, ker so rekli, da niso, ne vem, z Novimi obzorji pa s temi niti sodelovali, kasneje pa smo ugotovili, da so imeli finančne transakcije in so bili taki banalni zneski, svetniška skupina SDS, seveda ji pripada del sredstev za izobraževanje iz občinskega denarja, dali so naročilnico, nazadnje je pa župan ugotovil, da je plačal, da so si kupili za izobraževanje knjige Janeza Janše. Janše. Čisto tak banalen primer. Do laganja, ne vem, direktor javnega podjetja, ki skrbi za javno dobro, storitve za približno za 40 tisoč občank in občanov oglašuje v mediju, ki ima mogoče 4 ali pa 5 tisoč naklade za celo Slovenijo, in on plača kar znatne zneske za objavo

Ob tem pa seveda ne gre zanemariti, da je bila njegova slika, ki je bila v tem časopisu, popolnoma ista, kot je bila čez en teden na plakatih, kjer je kandidiral za SDS.

To pa kar se je v tej zgradbi dogajalo okrog, glede teh pritiskov, spoštovane kolegice in kolegi, nas pa lahko res vse skupaj skrbi. Kolegica Rajbenšu je pred mano omenila cel postopek, kar dobro ga je opisala. Ta inštitut, ki je hotel pridobiti te pravice za objavo, ne vem, koliko časa se je hotelo priti do tega dogovora s Telekomom, seveda se ni, ker ni bilo nobene potrebe, ker niso izpolnjevali nobenih pogojev, ne po gledanost, nič. Ustanovili so konzorcij štirih, da so nekako prišli na tisti prag, začeli dobivati sredstva, da ne govorim, da nobena pogodba ni bila sklenjena v 14 dneh, treh tednih še na Telekomu, in to z veljavnostjo za nazaj, takoj po nastopu Janševe vlade, sočasno, bomo kaj na zaprtem delu seje povedali tudi okrog tega, da to pa sovpada seveda z umikom Madžarov, ker zdaj smo pa tako zagotovili financiranje našega medija

Drugo, kar me je tudi zbodlo: kje vidimo probleme pri posojilih SDS pa Dijane Đuđić in te zgodbe, »saj smo denar vrnili«. Super. Bomo pri ropu banke, če bodo čez en teden prinesli denar nazaj, isto naredili?

middle management je opozarjal v dokumentaciji, ki je šla potem do uprave gor, da je pogodba škodljiva za Telekom. Nič. Zanimivo, tisti odločevalci, kar veliko jih je izgubilo spomin, se niso tega spomnili ali so se sklicevali na podrejene, skratka, ena cela vrsta sprenevedanja.

Tisto, kar hočem povedati, v dveh, treh mesecih, ko so prejemali ta sredstva, je ena iz tega konzorcija [izstopila], ena televizija, ker ni dobila pravičnega plačila iz tega. Ker si je gospod Rant odvzel svoj lep delež, največ je dobila pa Nova24, ki ji nikakor po tisti pogodbi ni pripadal. Ena

Tako da se že veselim torkove zaprte seje, kjer bomo dali še tudi kakšen odgovor na nekatere dileme kolegov iz SDS. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica predlagatelja Mojca Šetinc Pašek. Izvolite, imate besedo. V bistvu bom podobno, kot je kolega Soniboj Knežak, ki je član preiskovalne komisije, malce odgovorila kolegu Mahniču. Jaz razumem te bolečine, ki jih je tukaj nizal. Predvsem je šlo po mojem mnenju za preobračanje pozornosti drugam, v amandma, ki v bistvu ni dovoljen v tej razpravi, kolikor sem razumela, čeprav jaz sama osebno z vsebino tega amandmaja, mimogrede, da se pač razišče neke poslovne odnose, ki sta jih imela med sabo generalna sekretarka največje vladne stranke in predsednik te stranke, nimam težav. Ampak naj posebej poudarim, da se je tisti odnos zgodil mnogo prej, preden sta bila oba v politiki. Skratka, tukaj se mi zastavlja neko določeno vprašanje, o čem bi pravzaprav sploh ta preiskava šla, ampak v redu. Sama osebno s tem nimam težav, kot sem rekla. Tudi to, kar se tiče Sove, češ da sva zdaj tukaj s kolegico Natašo Sukič razkrivali neke blazne tajne podatke iz tajnega dela – ne, nisva. Nisva razkrivali, pač pa sva povedali obe tisto, kar smo pravzaprav splošno zaznavali v komisiji, namreč da Sova vsa ta leta pod različnimi vladami, ne glede na to, ali so bile leve ali so bile desne, od leta 2017 v zvezi z madžarskimi državljani, ki so se prosto sprehajali po Sloveniji, ni ugotavljala ničesar. To je to, kar lahko javno povemo, in to je dejstvo. Nekaj podobnega, kot ve kolega Anže Logar, se je dogajalo v primeru tega iranskega državljana, ki je prek NLB pral denar. to je težava. Zame je to težava in menim, da je prav, da se o tem seznani tudi na odprtem delu seje slovenska javnost, slovenski državljani. Slovenski državljani in državljanke nenazadnje Sovo plačujejo. Kar se tiče tega vmesnega poročila, še enkrat poudarjam: dokazi so zbrani v preiskovalni komisiji, hrani jih Državni zbor v tem svojem prostoru, kjer se takšni dokazi, dokumenti hranijo. In še enkrat bi rekla tole: najlažje je ugotovitve komisije, vprašanja komisije minimalizirati tako, da pozornost preusmerjaš drugam in da to delaš v stilu kot tat, ki najglasneje vrešči, primite tatu. Sama osebno bi se ob tem na koncu, ker bom danes seveda pozneje razrešena z mesta predsednice preiskovalne komisije, še posebej zahvalila vsem članom in članici preiskovalne komisije. Mislim, da smo zelo dobro delali to leto, in želim si kot poslanka, da bo moja naslednica to delo nadaljevala in da bodo na koncu ugotovitve znane. Kajti menim, da takšnega obvodnega načina financiranja, predvsem pa takšnega načina financiranja iz neke tuje države, da si to ena politična stranka v tej državi privošči – mislim, da to ni primerno. Še enkrat, nekaj bo na tem področju treba narediti, tudi kar se tiče zakonodaje glede financiranja političnih strank. Ne samo, da bomo ugotovitve v obliki sklepov poslali naprej v obliki kazenskih prijav, ampak menim, da je prav, da se tudi spremeni zakonodaja na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Prekinjam razpravo, ki jo bomo nadaljevali v torek, 28. novembra 2023, na zaprtem delu seje s skupno razpravo o dodatnem vmesnem poročilu in o drugem drugem dodatnem vmesnem poročilu ter o bistvenih ugotovitvah, ki so navedene v obeh dokumentih, in sicer v okviru preostanka skupnega najavljenega časa posameznega udeleženca seje. Poslanke in poslance hkrati obveščam, da bo vhod v dvorano možen samo pri prehodu skozi detektorska vrata, vhod pa bo nadzorovala enota za varovanje Državnega zbora. V dvorani ne bo dovoljena uporaba elektronskih naprav, to je prenosnih telefonov, računalnikov, fotoaparatov, pametnih ur in podobno. Prosim vas, da zaradi priprave dvorane na torkovo zaprto sejo danes po končanih glasovanjih s seboj odnesete vse svoje stvari in da imate v torek za potrebe identifikacije ob vstopu v dvorano s seboj poslanske izkaznice. S tem prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v torek, 28. novembra 2023, ob 9. uri. Prekinjam tudi 14. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15.20. Se vidimo.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanja zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 5., 16., 6., 15., 8., 21., 7., 9., 10., 12., 13., 23. in 1. točka dnevnega reda. Prosim vas, skrbno preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 v okviru nujnega postopka. postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 22. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Najprej sem vas dolžna obvestiti, kaj se je ugotovilo glede tistega glasovanja, ki se je zgodilo v sredo zvečer. To je bilo glasovanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija in amandmaju Poslanske skupine SDS k 64. členu. Danes smo dobili informacije s strani Informacijskega sektorja Državnega zbora, in sicer kaj se je zgodilo pri glasovanju, to se pravi na naši 14. seji v sredo zvečer. Pri glasovanju je bila kasneje s strani strokovnjakov zaznana tehnična napaka, in sicer je do te napake prišlo pri posredovanju in obdelavi rezultatov glasovanja, kar pomeni, prišlo je do napake v komunikaciji med strojno opremo in konferenčno-glasovalnim sistemom. Objavljen in razglašen rezultat zato ni pravilen. javno objavljeni podatki ne odražajo prave volje poslank in poslancev. Ob tem poudarjam, da je do omenjene napake prišlo samo pri tem dotičnem glasovanju, ne pa tudi pri drugih glasovanjih, ki tudi niso bila s strani nikogar od poslank in poslancev osporavana. Glede na to, da je prišlo do te napake, kar je sedaj nesporno ugotovljeno, bom, preden povem, kaj bomo zdaj storili glede tega, obrnila vsaj na vas, kolega Reberšek, ki ste bili izjemno žaljivi in izjemno nesramni pri svojem takratnem izvajanju do tistih poslancev, ki so opozorili, da njihova volja ni bila ustrezno upoštevana. In jaz mislim, da je zdaj čas, da se jim opravičite. / nemir v dvorani/ Dobro, kolega Reberšek se ne bo opravičil, to kar nekaj pove Če se boste opravičili, če ne, pa ni potrebno, ker so bila vaša izvajanja že tako nesramna, da saj si lahko državljanke in državljani zdaj mislijo svoje. V letu 2004 je bil v Državnem zboru sprejet dogovor, da se v primeru, kadar glasovalna naprava ne deluje, glasovanje ponovi. Ob tem poudarjam – in moram povedati, da je to tudi s strani Zakonodajno-pravne službe oziroma da je to tudi njihovo mnenje – da je glasovalna naprava celota, torej, glasovalna naprava je sestavljena tako iz strojne kot iz programske opreme, pri dotičnem glasovanju naprava ni delovala oziroma ni pravilno delovala. Pri čemer spet poudarjam, da vzrok nedelovanja oziroma nepravilnega delovanja nima pomena za to, ali se ta določba uporabi ali ne. Zato bomo kot pravno podlago, kaj storiti, uporabili ta dogovor iz leta 2004 oziroma parlamentarno prakso – ker to je parlamentarna praksa, ki se bo zdaj tudi udejanjila in bomo glasovanje ponovili. Ponavljam, to ni samo moje stališče, to je tudi stališče Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki so ga slišali vsi vodje poslanskih skupin na delovnem posvetu. Tako da bomo glasovanje, zato da ne bo nobenega dvoma več, kakšna je vaša prava volja, ponovili. Izvolite, kolegica Godec, imate postopkovni predlog. Izvolite. Spoštovani! Na podlagi 65. člena najavljamo obstrukcijo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. V sredo smo pod kozmičnim dežjem odločali o amandmaju, ki bi omogočal, da se socialni transferji usklajujejo po zakonu, torej da se usklajujejo Vi ste danes dejali, da je bilo nesporno ugotovljeno, da je prišlo do napake, da ni pomemben vzrok, zakaj je prišlo do te domnevne napake. Seveda je pomemben vzrok, pomembno je povedati, da je v tem dotičnem glasovanju prišlo do povečanih aktivnosti pri glasovanju pri nekaterih poslancih. Še danes ne vemo, pri katerih poslancih, do kakšnih povečanih aktivnosti je prišlo, in še danes nimamo uradnega mnenja proizvajalca. Tudi vaš kolega je zadnjič rekel, da ne zaupa tej napravi in da naj se opravi forenzična preiskava. In to sem tudi v imenu poslanske skupine potem na delovnem posvetu zahtevala, torej da se pridobi poročilo proizvajalca glasovalne naprave. Zakaj je do tega prišlo, do te domnevne napake, še vedno ne vemo, ker še vedno nimamo poročila, kaj je vzrok za to, zakaj so bile aktivnosti povečane glede na vsa ostala glasovanja, petkratno povečanje se je zaznalo, danes ne vemo, pri katerih poslancih. Torej lahko rečemo, hipotetično, da je šlo za zlorabo sistema glasovanja. Ali so poslanci to vedeli ali ne, ne vemo, ne bom domnevala, ne bom nikogar obtoževala. Vendar pa še enkrat, predsednica, pomemben je vzrok, pomembno je, da je nesporno ugotovljeno, ne s strani, bom rekla nepoznavalca, ampak nesporno ugotovljeno s strani proizvajalca. Tudi pisnega mnenja ZPS nimamo. Je res, da je danes bilo povedano na delovnem posvetu, ampak pisnega mnenja nimamo.

povedali, da ni res. Ko ste povedali, da je amandma sprejet, tisti trenutek je završalo v zadnjih klopeh in so začeli poslanci govoriti: »Jaz sem glasoval drugače, kot mi kaže.« Kako so pa vedeli, izpisa še ni bilo? Tisti trenutek. Tisti trenutek. Zato še enkrat v Slovenski demokratski stranki napovedujemo obstrukcijo tega glasovanja, pričakujemo končno poročilo proizvajalca te naprave. Ker naslednjič, ko vam volitve ne bodo všeč, rezultat, boste ponavljali volitve za milijon 700 volivcev.

In sicer: če glasovalna naprava ne deluje – nisem govorila o tem, da se vzrokov ne odkriva, seveda se vzrok odkriva – za uporabo te konkretne določbe oziroma ne določbe, ampak tega dogovora, ki je parlamentarna praksa, vzrok nedelovanja glasovalne naprave nima pomena. Samo toliko, da smo si na jasnem. Kolega Reberšek, vi imate postopkovno, izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovana predsednica in vsi zbrani tukaj! Naj vas lepo spomnim na besede dr. Mira Cerarja: »Če ne bo nobenega dvoma, da so bile naprave korektne, potem glasovanje obvelja.« Če pa bo nedvomno dokazano, da je prišlo do tehnične napake, pa je po oceni Mira Cerarja treba glasovanje ponoviti. Ne obstaja niti en dokaz, da je bila tehnična napaka. Če poslanci v okviru svojih glasovanj izvlečejo kartico ven in noter, pa je to človeška zloraba. To, kar se je zgodilo v sredo, se je zgodilo prvič v zgodovini, prvič v svobodi. Iz tega glasovanja je jasno videti, da si poslanci Svobode ne upate izraziti svojega mnenja in ne upate glasovati po svoji vesti. Izglasovana odločitev je bila dobra za ljudi, od tega bi ljudje imeli več, sedaj pa poglejte, Svoboda želi vse to ljudem tudi odvzeti. Gre za prvovrstno manipulacijo, glasovanje vas je presenetilo, zdaj pa mutite. V sredo smo glasovali več kot 80-krat. Več kot 80-krat smo glasovali, niti enega nisem slišal, da bi glasovalna naprava ne delala, do težav pa je prišlo ravno pri našem amandmaju, ki ureja stoprocentno usklajevanje družinskih in socialnih transferjev. Ali ni čudno, da so vsem iz opozicije pa glasovalne naprave delale? Glasovalne naprave so delale vsem iz opozicije, delale so vsem v Levici, delale so manjšinskima poslancema, delale so Mojci Šetinc Pašek in delale so Mihu Kordišu, ki je jasno povedal, da bo zakon podprl.

Točno to se je zgodilo in ne boste me prepričevali. Moje trditve je potrdila tudi poslanka Sukič, ki je jasno in glasno javno povedala, da je videla poslance, kako ste kartice izvlekli. PREDSEDNICA MAG. Zahtevana forenzična preiskava, ki ste jo takrat omenjali, danes je ne omenjate več, je le pesek v oči javnosti, se pravi, da boste lažje prikrili svojo ujetost med slabo vestjo in navodili Poslanske skupine Svoboda in pa Sajovica. Kozmični dež, glasovanje z vstajanjem, windowsi in še ne vem kaj. To so dejstva. Zdaj so vas pa lepo postrojili in boste vsi družno glasovali proti, razen tistih, ki ste prej rekli, da [ne]

z drugim odstavkom 65. člena Poslovnika Državnega zbora napovedujem, da bo Poslanska skupina Nova Slovenija obstruirala vsa glasovanja pri 5. točki. In vsakič, ko vam kaj ne bo všeč, boste naredili isto. Sram vas naj bo. Hvala lepa. Kolega Sajovic, imate postopkovno? Postopkovno? Izvolite. Imate postopkovno ali kaj drugega? Saj ne vem. Za naše državljanke in državljane je treba povedati, da naprave niso delovale pravilno. Jasno in glasno, zapisano, merljivo in preverljivo je bilo ugotovljeno, da je med programsko opremo in nadaljnjim prenosom prišlo do napake. Glasovanje o amandmaju je bilo drugačno, kot je bilo izpisano na displeju. Strinjam se, predsednica, s tvojo odločitvijo in jo pozdravljam. Kje smo ta trenutek? Treba je glasovati o amandmaju, ki bo ljudem, ki jim gre težko, namenil in vrnil vrnil sredstva. Če bi vsi mi glasovali enako kot kolegi iz opozicije, ta amandma ne bo in ne more biti sprejet, zato prosim in pozivam vse prisotne poslanke in poslance, da amandma podpremo. Prepričan sem, po pogovorih sodeč, ker se je ta obstrukcija napovedovala že dopoldne, da sta predsednik Vlade, kljub temu da je na bolniški, dr. Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič našla rešitev in dodatna sredstva, da tistim, ki jim gre težko, pomagamo. Tako smo delali kot koalicija od prvega dneva našega skupnega mandata. So bile usklajene najnižje pokojnine? So. So bile usklajene vdovske pokojnine? So. Je bila usklajena minimalna plača? Da. So ob naravni nesreči poplav prvih 10 milijonov brez razlike dobili v Karitasu in na Rdečem križu? Smo od 420 milijonov, ki so že bili namenjeni žrtvam poplav, izplačali 43 milijonov izrednih denarnih pomoči, da so ljudje lahko prebrodili tisto prvo stisko? Danes je bila dobra debata o zakonu o štipendiranju. Imamo rešitev za tiste, ki jim gre najbolj težko, imamo. Zato vas prosim, ker bi nekateri očitno danes pozornost od pomembnih ugotovitev preiskovalne komisije radi preusmerili na eno čisto drugo zgodbo, da smo ljudje in amandma mi podpremo in rešimo čast Državnega zbora. Hvala lepa. To je bila že tudi delno obrazložitev glasu. Kolegica Šetinc Pašek, vi imate? Obrazložitev glasu. Potem pa bom samo povedala, da ponovno odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija in o amandmaju Poslanske skupine SDS k 64. členu. In ker sta amandmaja vsebinsko enaka, bomo odločali o njiju skupaj. Zanima me, ali ima kateri od vodij poslanskih skupin še kakšno obrazložitev glasu.

Ob tem pa bi to obrazložitev glasu želela izkoristiti še za eno stvar, in sicer za opravičilo svojim kolegom. Nekateri med vami ste mojo zadnjo obrazložitev glasu razumeli kot neke vrste žalitev, češ da vam očitam Samo trenutek. Češ da vam očitam, da delujete po navodilih. Tako sem sicer menila, zato se opravičujem. Jaz nisem kolega Reberšek, ki se za svoje nastope in žaljenje v dvorani ne opravičuje, jaz se za svoje napake opravičujem. In moje opravičilo tukaj vam je iskreno. Kot rečeno, sama menim, da se ne smemo cenkati na ramenih najšibkejših pri taki stvari, kot je usklajevanje socialnih transferjev z inflacijo. Glasovala bom za. Hvala lepa. Zelo pogumno in zrelo opravičilo. Tako da hvala. Ima morda še kdo obrazložitev glasu? Če ne, potem glasujemo o amandmajih Poslanske skupine Nova Slovenija in Poslanske skupine SDS k 64. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija in o amandmaju Poslanske skupine SDS k 79. členu. Ker sta amandmaja vsebinsko enaka, bomo o njiju odločali skupaj. Glasujemo.

Prehajamo torej na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev, in vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Navzočih je 53 poslank in poslancev, vsi so glasovali za. (Za je glasovalo 53.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 16. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.

Navzočih je 53 poslank in poslancev, vsi so glasovali za. (Za je glasovalo 53.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost v okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Državni zbor sprejme zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 22. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 1. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postane amandma istega predlagatelja k 24. členu brezpredmeten, saj sta amandmaja vsebinsko povezana. Glasujemo.

Če bo amandma sprejet, postane amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 9. členu pod številko 2 brezpredmeten. Če ta amandma ne bo sprejet, pa postanejo brezpredmetni amandmaji istega predlagatelja k 10., 11., 13. in 20. členu, ker so amandmaji vsebinsko povezani.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 9. členu pod številko 2. Če ta amandma ne bo sprejet, postane amandma istega predlagatelja k 10. členu pod številko 2 brezpredmeten, saj sta amandmaja vsebinsko povezana. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in s tem zaključujem tudi drugo obravnavo predloga zakona. Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona opravil na naslednji seji. Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Poslovnika predlagam državnemu da sprejme naslednji sklep: Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada. Glasujemo o tem sklepu.

Nadaljujemo s prekinjeno21. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, ki se glasi: Državni zbor daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 z dne 27. 9. 2023. Glasujemo.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

Najprej odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 6. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine SDS k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 9. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine SDS k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

52 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 52.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Ker je bil sprejet amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 9. členu pod številko 1, je postal amandma Poslanske skupine SDS k temu istemu členu pod številko 2 brezpredmeten. Zdaj odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novi 9.a člen. Glasujemo.

Sedaj odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 12. členu. Glasujemo.

Ne. Prehajamo torej na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev, in vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 22. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu. Glasujemo.

Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona opravil na naslednji seji. Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Poslovnika predlagam državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada. Odločamo o tem sklepu. Glasujemo.

Navzočih je 58 poslank in poslancev, vsi so glasovali za. (Za je glasovalo 58.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato zdaj odločamo o predlogu zakona. Glasujemo.

Navzočih je 57 poslank in poslancev, vsi so glasovali za. (Za je glasovalo 57.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet in s tem ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 23. točko dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi zadevami. Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje na sodniško

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija in za predstavitev poročila komisije dajem besedo predsednici komisije kolegici Janji Sluga. Izvolite.

Mandatno-volilna komisija je na svoji 17. seji 16. novembra 2023 kot matično delovno telo obravnavala predlog Sodnega sveta za imenovanje mag. Jonike Marflak Trontelj na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Predlog Sodnega sveta je povzela podpredsednica Sodnega sveta dr. Urška Kežmah. Na razpisano mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije za upravni oddelek se je prijavilo šest kandidatov. Sodni svet je izbirni postopek vodil v več fazah, pri čemer so si faze sledile zaporedno glede na izid prejšnje faze. V prvi fazi izbirnega postopka je Sodni svet preveril izpolnjevanje razpisnih pogojev za razpisano sodniško mesto.

izbere mag. Joniko Marflak Trontelj ter jo predlaga Državnemu zboru v imenovanje na mesto vrhovne sodnice. Predlagana kandidatka je v svojem poklicnem udejstvovanju uspešno in visoko strokovno opravljala sodniško službo predvsem na upravnem področju. Kot sodnica Upravnega sodišča Republike Slovenije se je preizkusila na vseh pravnih področjih, ki sodijo v njegovo pristojnost, svoje znanje upravnega prava pa vseskozi širi, nadgrajuje in poglablja. Članice in člani Mandatno-volilne komisije o predlogu Sodnega sveta niso razpravljali. Mandatno-volilna komisija pa je potem sprejela sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi in 112. člena Poslovnika Državnega zbora na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje mag. Joniko Marflak Trontelj. Hvala lepa. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje mag. Jonika Marflak Trontelj. Glasujemo.

51 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 51.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Nataše Ciraj v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju. matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju izvoli mag. Nataša Ciraj. Glasujemo.

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Nine Jelenčić v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu izvoli Nina Jelenčić. Glasujemo.

predlog za izvolitev Nine Jelenčić v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu izvoli Nina Jelenčić. Glasujemo.

57 poslank in poslancev je navzočih, 52 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 52.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Sedaj obravnavamo Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Svetu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji razreši član Miha Kuhar, imenovan na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije, ter se na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije za člana imenuje Matej Kranjc, in sicer za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 16. 3. 2022, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu številka 39/22. Glasujemo.

Sedaj prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Slovensko nacionalno komisijo za Unesco za članico za dobo štirih let imenuje Nataša Sukič.

REBERŠEK (PS NSi): Spoštovana predsednica! Očitno vse glasovalne naprave delujejo brezhibno, brez softverskih in hardverskih posodobitev ter kljub kozmičnemu dežju.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa o spremembah sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Obrazložitev glasu, Izvolite. MOJCA ŠETINC PAŠEK (PS Svoboda): Hvala. Jaz tega predloga o svoji zamenjavi s tega mesta ne bom podprla. Zakaj? Zaradi tega ker s strani vodje Poslanske skupine Gibanje Svoboda, ki ta predlog predlaga – sicer je to diskrecijska pravica, menda – nisem do danes dobila nobenega konkretnega razloga, zakaj se me menjuje. Ob tem bi se pa rada čisto osebno zahvalila vam, predsednica Državnega zbora, da ste upoštevali navado in to točko dnevnega reda umestili tja, kamor sodi. Torej da se o tej mandatno-volilni zadevi odloča tam, kjer je mesto [za to], na koncu in ne na začetku te redne seje. Torej hvala osebno. Glasovala bom proti. Hvala lepa. In sedaj glasujemo o predlogu sklepa. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednice Odbora za kulturo. Predlog sklepa z dne 22. novembra 2023 je pripravljen na podlagi predloga Poslanske skupine Svoboda z dne 22. novembra 2023. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ne. Želite morda besedo poslanke in poslanci? Tudi ne. Ne bo razprave. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Odboru za kulturo s funkcije predsednice razreši Tamara Vonta, za predsednico pa se imenuje Sara Žibrat. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 1. točko dnevnega reda, to so Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih ministric in ministrov z dne 23. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil obravnavo o odgovoru ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko na poslansko vprašanje Andreja Hoivika v zvezi s financiranjem podpornih projektov nevladnih organizacij s področja kulture za leti 2024 in 2025. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z izvajanjem investicij v državno cestno infrastrukturo v Občini Šentjur. Glasujemo.

0250 na G1-2 na območju Občine Gorišnica v naselju Zamušani. Glasujemo.

Navzočih je 53 poslank in poslancev, 5 jih je glasovalo za, 47 pa proti. (Za je glasovalo 5.) (Proti 47.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Četrti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Rada Gladka v zvezi s pretočnostjo prometa v Sloveniji.

5 jih je glasovalo za, proti pa 47. (Za je glasovalo 5.) (Proti 47.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Šesti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarstvo turizem in šport Matjaža Hana na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi s stanjem v gospodarstvu in obdavčitvijo gospodarstva.

54 poslank in poslancev je navzočih, 5 jih je glasovalo za, 48 pa proti. (Za je glasovalo 5.) (Proti 48.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Deveti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi s problematiko v domovih starejših občanov. Glasujemo.

na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi s sežigom oziroma sosežigom in odvozom odpadkov. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 14. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali v torek, 28. novembra … Samo, prosim, dovolite mi, da končam, bom zelo vesela in hvaležna. 28. novembra 2023. Poslanke in poslanci, prosim, da iz dvorane odnesete vse svoje stvari, kot ste bili že prej opozorjeni. Hvala lepa. Lep dan in lep vikend! Hvala